Колеги, заемете местата си! На основание чл. 42, ал. 2 обявявам проверка на кворума чрез компютризираната система. Регистрация! поканете всички да влязат в залата. Моля, колеги, влезте в залата и се регистрирайте!

Колеги, тече регистрация. Моля регистрирайте се! До момента има регистрирани

Квесторите, поканете народните представители да влязат в залата и да се регистрират.